rujna 2008. godine Prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Sofija, 27. veljače 2001. i izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Cavtat, 4. lipnja 2004. godine hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.br. 149 Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Gospodin Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, dakle radi se o onoj tzv. ESPO Konvenciji koja je donesena u Finskoj, 25. veljače 1991., a za Hrvatsku se koja je stranka te konvencije primjenjuje od '97. godine. Konvencija sadržava opću obvezu poduzimanja svih prikladnih i učinkovitih mjera sprječavanja i smanjenja i kontrolu značajnih negativnih utjecaja i planiranih aktivnosti na okoliš preko državnih granica, dakle mogućnosti dobivanja podataka i utjecaja na određene aktivnosti koje mogu imati negativni utjecaj iz jedne države u drugu. Na drugom sastanku stranaka konvencije u Sofiji 2001. došlo je do prve izmjene i dopune čime se daje mogućnost i državama koje se nalaze izvan regije Gospodarske komisije za Europu, NWC-a, da postanu članice konvencije. A u Cavtatu 2004. su donesene isto tako dodatne izmjene i dopune gdje se ističe potreba povezivanja konvencija sa drugim, višestranim ugovorima na području zaštite okoliša i mogućnost jačanja njenih instrumenata putem dvostranih ugovora. Tim izmjenama i dopunama konvencije kojima se usklađuju sa ESPO Konvencijom potiče se i omogućuje se bolji pristup javnosti, sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristup informacijama i pravosuđu dopušta se svakoj državi da se u postupku sudjeluje u svim fazama dakle i već u samim počecima kad se planiraju ili donose programi koji mogu imati negativne utjecaje na susjedne države. Obveze koje proizlaze iz ove konvencije su već ugrađene uglavnom u hrvatski pravni sustav kroz Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o prostornom uređenju i građenju, zaštiti prirode, Zakon o vodama i Zakon o pristupu informacijama. Dakle, mi smo u skladu sa ovim što smo potpisali već dobar dio toga i unijeli u naše zakonodavstvo, a ovo je sad ratifikacija svih tih izmjena Konvencije čije smo mi stranke od početka. Hvala vam lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Da. U ime Odbora za zaštitu okoliša predsjednica gospođa Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 11. sjednici održanoj 16. rujna 2008. Prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procijeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Sofija, 27. veljače 2001. izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Cavtat, 4. lipnja 2004. godine s Konačnim prijedlogom Zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. rujna 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 84.a Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predmetni konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica usvojena u ESPO-u 25. veljače '91. godine, a Hrvatski sabor ju je potvrdio '96. godine. Konvencija je stupila na snagu 10. rujna 1997. godine. Osnovna karakteristika konvencije je da sadržava opću obavezu stranaka oko pojedinačnih ili zajedničkih poduzimanja svih prikladnih i učinkovitih mjera za sprečavanje i smanjenje i kontrolu značajnih negativnih utjecaja, planiranih aktivnosti na okoliš preko državnih granica. Na drugom sastanku stranaka u Sofiji 2001. godine usvojena je izmjena i dopuna prema kojoj se daje mogućnost državama koje se nalaze izvan regije gospodarske komisije za Europu ujedinjenih naroda da postanu stranke konvencije. Na trećem sastanku stranaka u Cavtatu 2004. godine usvojena je duga izmjena i dopuna kojom se ističe potreba povezivanja konvencije sa drugim višestranim ugovorima na području zaštite okoliša kao i mogućnost jačanja njezinih instrumenata putem dvostranih ugovora. Nadalje predstavnik predlagatelja je naglasio da se izmjenama i dopunama konvencije pojedini pojmovi usklađuju sa Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti i odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša čime se omogućava sudjelovanje javnosti civilnog društva i nevladinih udruga u postupcima procjene utjecaja na okoliš. Cilj ovog zakona je omogućiti sudjelovanje zemalja koje nisu ujedno i stranke konvencije u procjeni utjecaja nekog zahvata na okoliš u ranoj fazi planiranja njegove realizacije. Uzimaju se u obzir zahvati za koje je vjerojatno da će izazvati značajne negativne utjecaje preko državnih granica, odnosno da će trajnim ili privremenim djelovanjem aktivnosti narušiti ekološku stabilnost ili biološku raznolikost okoliša. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja uslijedila je rasprava u kojoj je istaknut problem onečišćenja zraka u Brodsko-posavskoj županiji zbog rada rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, uzimajući u obzir činjenicu da Bosna i Hercegovina nije članica Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Slična situacija je i s projektom Gornji horizonti koji imaju direktan utjecaj na dolinu Neretve. Republika Hrvatska ovu problematiku nastoji riješiti kroz bilateralne sporazume i dogovore između dvije države, te tako smanjiti štetan utjecaj na okoliš. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Sofija 27. veljače 2001. i izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Cavtat 4. lipnja 2004. godine. Hvala lijepo. Hvala. Raspravu je proveo i Odbor za prostor, uređenje i graditeljstvo. Predsjednik Odbora Jerko Rošin. Izvolite.

prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Sofija, 27. veljače 2001. i izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Cavtat 4. lipnja 2004. godine. s Konačnim prijedlogom Zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 28. kolovoza 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za prostor, uređenje i graditeljstvo na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao zainteresirano radno tijelo. uvodu je predstavnica predlagatelja istaknula da je Hrvatski sabor Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državne granice potvrdio 1996. godine, te je ona u odnosu na Republiku Hrvatsku stupila na snagu 10. rujna 1997. godine. Izmjenama i dopunama konvencije pojedini pojmovi usklađuju se s Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti, odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša čime se omogućava sudjelovanje javnosti civilnog društva i nevladinih udruga u postupcima procjena utjecaja na okoliš. Ujedno se dopušta svakoj državi u postupku sudjelovanja u svim fazama procjene uključujući i pripremu protokola, osnivanje i sudjelovanje u radu tijela konvencije i podnošenje izvješća o provedbi i procjeni utjecaja na okoliš na razini programa, planova, strategija i zakonodavstva. Izmjenama i dopunama konvencije daje se mogućnost državama izvan regije gospodarske komisije za Europu ujedinjenih naroda da postanu stranke konvencije dopušta svakoj državi u postupku sudjelovanje u svim fazama procjene, te proširuje prilog jedan konvencije koji sadrži popis aktivnosti za koje se u skladu s odredbama ove konvencije vrši procjena utjecaja na okoliš. Istaknuto je da su obveze koje proizlaze iz odredaba konvencije ugrađene i postojeći pravni sustav Republike Hrvatske odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti prirode3, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te Zakona o pravu na pristup informacijama. Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenju Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Sofija, 27. veljače 2001. i izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Cavtat, 4. lipnja 2004. godine. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovane kolegice i kolega, poštovani državni tajniče. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna i Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica i to se odnosi na Sofiju u veljači 2001. godine te Cavtat u lipnju 2004. godine. Želim reći da će Klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica koja je usvojena u finskom gradu Espou u veljači 1991. godine iznimno je značajna konvencija jer jača ulogu i važnost međunarodnog konteksta ali i sudjelovanje domaće i inozemne javnosti u procesima odlučivanja o, po okoliš i prirodu iznimno važnim projektima. U tom smislu dopune i izmjene ove po gradu Espou popularno prozvane konvencije, a koje idu u pravcu jačanja uloge i značaja međunarodne suradnje i kooperacije u procesima donošenja odluka o projektima koji imaju potencijalno veliki negativni utjecaj na okoliš moramo pozdraviti i pozitivno ocijeniti. A izmjene i dopune koje su obuhvaćene ovim Prijedlogom zakona i o kojima danas ovdje govorimo upravo su takve dobro došle kvalitativne promjene. Podsjećam na sastanku stranaka konvencije koji je održan u Sofiji 2001. godine usvojen je bugarski prijedlog prema kojem se državama koje se nalaze izvan regije Gospodarske komisije za Europu omogućava da postanu strankama konvencije. Ukoliko usvojimo ovaj Prijedlog zakona a ja sam sigurna da ćemo to i učiniti ratificirat ćemo taj iznimno važan zaključak kojim nema sumnje raste važnost i značaj Espo konvencije u međunarodnom kontekstu. S obzirom na to da sam kao djelatnica Ministarstva zaštite okoliša sudjelovala u organizaciji 3. sastanka konvencije koji je održan u lipnju 2004. godine u Cavtatu iznimno mi je drago da danas imam priliku sudjelovati u procesu ratifikacije ovih izmjena i dopuna konvencije. Spomenute cavtatske izmjene i dopune konvencije smatram iznimno važnima jer se njima naglašava važnost povezivanja Espo konvencije s drugim više stranim ugovorima na području zaštite okoliša, jačanje instrumenta konvencije putem dvostranih ugovora te se njima naravno proširuje prilog 1 koji sadrži popis aktivnosti uključenih u proces procjene utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu. Drugim riječima cavtatskim izmjenama i, ili dopunama Espo konvencije ova se konvencija uskladila sa tzv. Mahuškom konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša te se njima pored toga dopušta svakoj državi koja nije stranka konvencije da sudjeluje u radu tijela konvencije što također jača međunarodnu ali i regionalnu važnost ove konvencije. Kako? Tako što se ovim izmjenama omogućava zemljama koje nisu stranke konvencije da se uključe u prekograničnu procjenu utjecaja nekog zahvata na okoliš u ranoj fazi planiranja realizacije takvog projekta te da na taj način pozitivno utječu odnosno da se smanje negativni utjecaji koji bi na okoliš imala realizacija nekog ili nekih projekta ili projekata kako u zemlji u kojoj se projekt realizira tako i u zemljama na koje bi taj projekt mogao utjecati. U Klubu SDP-a smatramo da biti strankom ove konvencije govori o zrelosti i odgovornosti države prema najvažnijem resursu današnjice, zdravom i očuvanom okolišu. Okolišu koji nije shvaćen kao granicama omeđeno leno neke države već kao zajedničko opće bogatstvo regije i još šire planete Zemlje. Upravo slijedom te činjenice a s obzirom na to da će se u saborskoj proceduri uskoro pojaviti Strategija energetskog razvitka Hrvatske o kojoj u posljednjih nekoliko mjeseci a posebice u posljednjih mjesec dana bilo iznimno puno riječi u hrvatskoj javnosti, smatramo da je iznimno važno da se danas o ovom prijedlogu zakona govori i u tom kontekstu, kontekstu dosljednog poštivanja konvencija koje ratificiramo u ovom Visokom domu. Odgovornost i politička zrelost neke države ne mjeri se naime samo lijepim međunarodnim gestama kakva je bez sumnje i podrška ovim izmjenama i dopunama konvencije već i stvarnom željom prvenstveno vladajuće političke elite da u potpunosti ispoštuje ono što ratificiramo. Spremnost vladajuće stranke da to učini bit će vidljiva vrlo uskoro ukoliko u Saboru usvojimo prijedlog energetske strategije o čijim je okvirima u posljednje vrijeme bilo toliko riječi. Podsjećam naime da su visoki vladini državnici, dužnosnici a tu mislim na predsjednika Vlade ali još i više potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo u kontekstu energetske strategije govorili uglavnom o nekoliko ključnih projekata na kojima će se temeljiti strategija a to su: nuklearna elektrana pored Erduta ili moguće negdje drugdje u Hrvatskoj, projekt družba Adria koja podrazumijeva reverzibilan JANAF-ov naftovod, projekt plinovoda te LNG terminal na otoku Krku. Naglašavam svi ovi projekti ulaze u popis aktivnosti priloga 1 ovog prijedloga zakona kojim se ratificiraju izmjene i dopune ESPO konvencije a to znači da će se Republika Hrvatska osim zelenog svjetla domaće javnosti za realizaciju ovih, složit ćemo se svi, u ekološkom pogledu vrlo upitnih ili barem potencijalno opasnih projekata morati dobiti i uvjetno rečeno zeleno svjetlo i od strane inozemne javnosti. A nemojmo se zavaravati to neće biti nimalo lako ukoliko imamo na umu žestoko dugogodišnje protivljenje Republike Mađarske realizaciji HEP-ove hidroelektrane Novo Virje ili pak već tradicionalno žestoko protivljenje austrijske administracije i javnosti realizaciji nuklearnih elektrana. S obzirom na to da se Austrija već godinama zalaže za zatvaranje nuklearke Krško sigurno neće nimalo blagonaklono dočekati najave gradnje nuklearne elektrane u Hrvatskoj. Na najavu gradnje nuklearke u Hrvatskoj neće pozitivno reagirati ni susjedna Bosna i Hercegovina koja iako koliko je meni poznato još uvijek nije stranka konvencije, sukladno izmjenama i dopunama konvencije iz Cavtata ima mogućnost aktivnog uključivanja u proces procjene utjecaja na okoliš o eventualnoj gradnji nuklearke u Hrvatskoj. Nadam se da će Republika Hrvatska a tu prvenstveno mislim na izvršnu vlast ozbiljno shvatiti obveze koje proizlaze iz ovog međunarodnog sporazuma kao i iz izmjena i dopunama konvencije o kojima danas raspravljamo te da će u proces donošenja odluka ovim iznimno važnim projektima osim hrvatske javnosti uključiti i javnost susjednih zemalja te istinski voditi računa o stavovima tih javnosti. Smatram da bi Vlada ukoliko to ne učini ili ukoliko to učini tek reda radi odnosno da bi zadovoljila formu civilizacijskih ili demokratskih standarda ali ne i njihov smisao, mogla u znatnoj mjeri otežati međunarodni položaj zemlje u ovom iznimno osjetljivom procesu integriranja Hrvatske u zajednicu europskih zemalja. Naime iako je tijekom rasprave o ovom prijedlogu zakona na matičnom odboru bilo riječi o problemima stanovništva u Brodsko-Posavskoj županiji uzrokovanih emisijama iz rafinerije u Bosanskom Brodu te o katastrofi koju bi eko sustavu ali i gospodarstvu doline Neretve izazvala realizacija projekta «Gornji horizonti» a na što je SDP u proteklih nekoliko godina više puta upozoravao hrvatsku javnost i vladajuće, činjenica jest da Espo konvencija podrazumijeva recipročnost te da ne služi samo kako bismo mi imali neki utjecaj na donošenje odluka o rizičnim ekološkim projektima u našem susjedstvu već i kako bi naši susjedi imali utjecaja na takve projekte u našoj zemlji. Upravo je ta recipročnost najvažnija kvaliteta Espo konvencije, ogroman demokratski i civilizacijski iskorak jer priznaje da je okoliš i priroda te zdravlje stanovništva i životinja ne poznaju državne granice. Nadamo se stoga da će Vlada prilikom izrade energetske strategije uzeti u ozbiljno razmatranje kako će se planovi za realizaciju određenih energetskih projekata a u kontekstu Espo konvencije odraziti na hrvatski međunarodni položaj i dobrosusjedske odnose. Nadamo se također i da će Vlada puno ozbiljnije koristiti instrumente koje omogućava Espo konvencija kako bi zaštitila najvažnije hrvatske nacionalne interese, a nema važnijih interesa od zaštite okoliša i prirode i zdravlja stanovništva, odnosno da će znatno učinkovitije i aktivnije sudjelovati u procesima odlučivanja o projektima koji imaju ili mogu imati veliki negativni ili potencijalno veliki negativni utjecaj na okoliš, a time i zdravlje ljudi u Hrvatskoj, a koji se realiziraju izvan granice Hrvatske. Na žalost, a na to smo u SDP-u već nekoliko puta upozoravali posebice u kontekstu realizacije gornjih horizonata. Na žalost to do sada i nije bio slučaj. Možda Vladu na veću učinkovitost u tom pogledu potaknu izmjene i dopune konvencije sadržane u zakonu o kojem danas raspravljamo, te ćemo u toj nadi ponavljam podržati donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Evo, imamo jedan ispravak, gospodin Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Netočno je da Vlada do sada nije brinula o projektu “Gornji horizonti“ i potpuno je netočan vaš navod da je SDP nešto upozoravao. Prije četiri ili pet godina na Nacionalno vijeće za vode kojemu predsjeda upravo današnji predsjednik Hrvatskog sabora, a tada je bio potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Luka Bebić je upravo na tom Nacionalnom vijeću za vode otvorio tu temu. Na žalost, vi tada niste pratili očito što se događa na tom području, pa ste onda nakon jedno dvije godine reagirali i počeli govoriti i o gornjim horizontima. Ali Nacionalno vijeće je itekako intenzivno pratilo i razgovaralo sa susjedima, sa partnerima i o tom problemu i maksimalno štitilo hrvatske interese. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ovo je iznimno važna stvar i točno je to da se postavilo pitanje horizonata itd. i ne samo jučer, nego i puno ranije što nije bilo poznato hrvatskoj javnosti. Ali ja svejedno smatram da ove stvari, bez obzira tko je prvi rekao, tko nije treba staviti u žižu javnosti, da se o tomu, potpuno se slažem s kolegicom da to treba biti potpuno transparentno i u pogledu energetske rekao strategije za budućnost i sve da se to otvori pred hrvatskom javnošću i naravno saslušat ćemo i eho naših susjeda kako oni o tome razmišljaju. Dakle, oprostite na ovoj maloj intervenciji. Ali htio sam reći da je to toliko važno pitanje, da doista nitko ne osporava važnost toga i mislim da treba biti zaista javna rasprava koja će biti potpuno slobodna, gdje će svi oni koji žele i koji imaju što reći o tome moći izraziti svoje mišljenje pa ćemo onda na kraju i donijeti U svezi s ovom točkom dnevnog reda mislim da za sada ostanemo u okviru ove konvencije i dopune konvencije i nastavimo raspravu. A ja se još jedanput ispričavam što sam ovako možda morao, nisam morao. Ali evo, našao sam za potrebnim to reći. Hvala vam lijepa. Idemo dalje. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Boris Matković. Izvolite.

demokratske zajednice raspravljao je o ovom prijedlogu kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije posebice uzimajući u obzir opću znakovitost zaštite okoliša i svega onoga što proizlazi u interesu hrvatskih građana kada je u pitanju ne samo zaštita okoliša, nego njihovo svakodnevno življenje i život i zdravlje svakog građanina. Kad se govori o ovom prijedlogu onda na prvom mjestu treba kazati da procjena utjecaja na okoliš preko državnih granica podrazumijeva predviđanja o tome kako bi okoliš mogao se promijeniti ako se pristupa realizaciji pojedinih zahvata koji bi mogli imati utjecaj i to znakovit utjecaj na okoliš druge države. Čuli smo evo i ovdje sada da smo i mi direktno, dakle pogođeni nekim, dakle susjedima koji nisu članovi konvencije. Procjena je zapravo najučinkovitija onog trenutka kada proces započne dovoljno rano, a to znači da bi započeo u onim trenucima kada bi se sve ono što eventualno predstavlja potencijalnu opasnost na okoliš mogli na vrijeme izbjeći i da bi se mogle stvoriti pretpostavke učinkovitog djelovanja, odnosno da se opasnost za okoliš susjedne države svede na ono što nazivamo najmanjom mogućom mjerom. ova Konvencija o procjeni čuli smo iz prethodnih rasprava već utjecaja na okoliš preko državnih granica je usvojena u Espou u Finskoj 1991. godine. Hrvatski sabor ju je potvrdio 19. travnja 1996. godine, te je na snazi od 1997. Posebice čimbenicima ili činiteljima okoliša potrebno je posvetiti posebnu pažnju kao što smo malo prije kazali, kao što sam istakao u ranoj fazi procesa odlučivanja o planiranoj aktivnosti. Primjenjujući i procjenu utjecaja na okoliš prvenstveno kao sredstva za poboljšanje kvalitete informacije, jer ta kvaliteta informacije je na prvom mjestu, ona koja može proizvesti ekološki najprihvatljiviju odluku da bi se smanjile sve eventualne negativne posljedice koje mogu proizići iz određenog projekta. Prvi amandman na ovu Konvenciju kojim sve države svijeta mogu postati stranke ove Konvencije je prihvaćen 2001. godine. Na sastanku u Cavtatu su pozvane i sve one druge države, regije koje mogle bi ubrzati ratifikaciju spomenutog amandmana. Do sada amandman je ratificiralo 11 država i Europska zajednica je to učinila u siječnju 2008. godine. Ovim drugim amandmanom koji je donesen u Cavtatu Cavtatu također treba kazati da je on kao takav prihvaćen, odnosno ratificiran od osam država te Europske zajednice koja je to isto učinila kao i prethodno kod prvog u siječnju 2008. godine. Inače, ovim prijedlogom o kojem danas govorimo obuhvaćene su različite aktivnosti i odnose se zapravo na različite sadržaje. Ja ću samo napomenuti neke koje su vrlo bitne. Odnose se i kratko na rafinerije nafte, nuklearne elektrane i druge reaktore, na kemijska postrojenja, na izgradnju autocesta, brzih cesta, cjevovode, transport nafte i tako. Te velike brane, spremnike i slično, krčenje velikih područja, vjetro parkove itd. Čuli smo da i ovdje iz prethodnih izlaganja da i mi imamo nekih problema. Oni se odnose prvenstveno na Brodsko-posavsku županiju zbog onečišćenja zraka radi rada Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, a znamo da nama susjedna Bosna i Hercegovina nije članica ove Konvencije. Isto to se odnosi na projekt “Gornji horizonti“ o kojem smo čuli, ali evo mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice znamo da Vlada Republike Hrvatske ovu problematiku nastoji riješiti kroz bilateralne sporazume i dogovore sa Bosnom i Hercegovinom i nadamo se da će to biti i riješeno na obostrano zadovoljstvo. Ono što proizlazi iz ove konvencije, odnosno su značajke ili znakovitosti ovog prijedloga zakona inače, je li. One daju mogućnosti prvenstveno sudjelovanje zemljama koje nisu stranke konvencije da u procjeni utjecaja nekog zahvata na okoliš u najranijoj fazi kao što smo rekli planiranje njegove realizacije mogu sudjelovati i uzimajući u obzir zahvate za koje će se vjerojatno moći pretpostaviti da su oni koji će izazvati negativne utjecaje preko državnih granica. Dakle, ta mogućnost je izuzetno povoljna za sve. Također, ovaj prijedlog zakona doprinosi razvoju sustava pravovremene zaštite okoliša od značajnog negativnog utjecaja neke aktivnosti u zemlji na čijem se teritoriju aktivnost predviđa. Dakle, tu moramo isto tako biti vrlo oprezni. Međutim, iz ovih značajki proizlaze i određene obveze koje se nameću, a one proizlaze iz odredaba konvencije i one su ugrađene u postojeći pravni sustav Republike Hrvatske i do sada je poznato da su one obuhvaćene i Zakonom o otpadu i o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti prirode itd. U cilju što boljeg i što kvalitetnijeg očuvanja okoliša u Republici Hrvatskoj mi iz kluba Hrvatske demokratske zajednice smatramo prihvaćanje amandmana na Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš opravdanim i podržati ćemo donošenje Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica po hitnom postupku prvenstveno znajući da Vlada Republike Hrvatske kao što je to radila i do sada učiniti sve u interesu hrvatskih građana i u interesu zaštite okoliša i hrvatskog prostora. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, već u dva ili tri navrata netko spominje Brodsko-posavsku županiju pa jasno da ne mogu ostati ovako, a da nešto ne kažem o ovome Prijedlogu zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Ja bih to malo skratio na Espo, Sofija, Cavtat, prekogranična ekološka konvencija iako je i to dugačko. Sve ono što je rečeno do sada u prethodnim govorima ovdje za ovom govornicom, jasno da je, rekao bih pozitivno i dobro za Republiku Hrvatsku. Naime, trebamo znati da od 21 županije samo Bjelovarsko-bilogorska i Požeško-slavonska nisu granične županije. Sve druge su granične županije, pa pošto se ova konvencija odnosi dakle na prekogranične ekološke probleme, ja bih tako rekao, onda zapravo je cijela Hrvatska po ovome jedno ekološko područje, odnosno predmet ove konvencije. Malo me u ovom uvodu, ocjeni stanja itd. smetaju, mislim da je previše engleštine na našim ulicama, gradovima, medijima i javnim glasilima. Može se umjesto decision može se upotrijebiti naša riječ odluka koja je potpuno odgovarajuća i mislim da nema smisla ovako nomotehnički pisati, može se staviti i odluka i decision, ako već treba da je jasno svima da se radi o odluci, o odluka, decision, second ili decision, third, je li može odluka 2 i odluka 3, samo toliko u svezi ovoga teksta, Kada govorimo o samom sadržaju ovoga prijedloga zakona, onda kada vidimo ovaj prilog sa popisom aktivnosti, na što se sve odnosi i što to može narušiti ekološku ravnotežu u Republici Hrvatskoj, mogu upravo tako reći jer sam rekao da samo grad Zagreb i dvije županije nisu granične županije. Onda bismo od prve pa do zadnje ove točke 20, gotovo kao da smo jednostavno postavili da je ova konvencija pisana za Slavoniju. Kako postoje ovi "Gornji horizonti", rekao bih postoje i gornji i donji horizonti, odnosno i sjeverni i južni, upravo taj horizont, na horizontu je velika rafinerija u Bosanskom Brodu, možemo reći da ne bi bila reklama … /Govornik se ne razumije./ … je li, koja bi trebala ili već pomalo počinje ulaziti u proizvodnju. Govorimo ovdje o zagađenju zraka. ne radi se samo o onečišćenju zraka, radi se o onečišćenju rijeke Save, dakle radi se o onečišćenju vode jer smo dobro, dobro pamtimo mi stariji kako su naftne mrlje plivale po rijeci Savi u vrijeme kada je rafinerija radila punim pogonom u onoj državi koja se zvala SFRJ. Svašta pliva, da. Leđno pogotovo. Hvala na potpori gospođi kolegici Ingrid. Kad sam bio neki dan u jednom prisavskom selu, mogu reći konkretno i na kirvaju, onda su me upozorili domaći stanovnici da postoji eksploatacija šljunka i pijeska sa bosanske strane bez ikakvih, van zakonski, bez ikakvoga ikakvih, van zakonski, bez ikakvoga reda i da to narušava sasvim sigurno taj, rekao bih i plovni put i rijeku Savu kao nekakvu ekološku rijeku, ili rijeku koja bi u ekološkom značenju predstavlja jako puno za Brodsko-posavsku županiju kojom teče u dužili od 150 Ribarenje na Savi sa druge strane je također dopušteno, ono što je naš zakon propisao, zabrana vrši i nekakvih specijalnih udica, to preko na bosanskoj strani se radi potpuno svakodnevno. Čak kažu domaći lovci da više ni ptica na našoj strani nema u onim našim pustarama i barama jer se preko u Bosni rabe vabilice, ja osobno i ne znam što su vabilice, nisam lovac, ali evo vidite kako se i tako narušava ekološka ravnoteža onih vlažnih pustara i bara koje su uz rijeku Savu na našoj hrvatskoj, slavonskoj strani. I idemo li redom kako sam rekao, broj 1 rafinerija, evo ga Bosanski Brod, broj 2 nuklearne elektrane kako vidimo i lobij, da kažem atomski, odnosno nuklearni i odgovorne osobe u Vladi Republike Hrvatske predlažu ili zalažu, čini mi se tako za instaliranje nuklearne elektrane u Erdutu ili pored Erduta, nije bitno. Dakle uz nuklearnu elektranu uvijek mora ići i skladište nuklearnog otpada. Prema tome u točki 3. a) i b) također imamo to. Velika postrojenja za proizvodnju lijevanog željeza i čelika u pol grada Slavonskog Broda u u granicama bivše tvornice „Đuro Đaković“ postoji ljevaonica teških metala. Nadalje, postoji praonica vagona u centru grada Slavonskog Broda. Dakle, jednostavno kao da smo preslikali sve ove priloge sa popisom aktivnosti upravo za ovu četvrti puta spominjanu Brodsko-posavsku županiju, odnosno cijelu regiju Slavonije i Baranje. Cjevovod plina i nafte također imamo. Složena kemijska postrojenja, asfaltne baze također posjedujemo. Velike brane i spremnici, imamo spremnik amonijaka u hladnjači u slavonskom brodu koji je već dva ili tri puta da kažem curio i bila je već jedanput proglašena uzbunu zbog toga. Proizvodnju papira, kartona također u Andrijevcima u Brodsko-posavskoj županiji imamo. Vađenja kamena također imamo, na žalost on se ili na sreću ne znam ni ja, u Pocrkalju kako sam pitao predstavnika Vlade, postoji rudača koja se zove kalcit od posebne rudne vrijednosti. Eto još uvijek se ne vadi, iako je koncesija izdana, mogu reći slobodno nek' se grupi, a ne nekom iz Brodsko-posavske županije. Vađenje nafte u Đeletovcima, iskorištavanje nafte to je točka 15., dakle i da ne govorim o farmama pilića, peradi, svinjogojskim farmama itd. da kažem mi Slavonci i Baranjci ne možemo a ne prihvatiti i u punoj mjeri podržati ovakvu konvenciju koja zapravo bi bila jedan ajde da kažem jedan preduvjet kako ne bi došlo do problema sa susjedima bilo da se radi o ekološkom zagađenju s naše strane ili pak suprotne, odnosno one koja je izvan granica naše zemlje. Jasno da sa susjedima treba održavati dobrosusjedske odnose upravo zbog ovakvih razloga kojima se zaista može teško teško narušiti ekološka ravnoteža. Zbog toga evo mislim da osobno i za klub HDSSB-a da ću kada bude semafor radio, biti u zelenom, dakle za. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak gospodin Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime ispravio bih netočan navod kolege iz HDSSB-a koji je kazao da se u Vladi zalažu za nuklearnu centralu u Erdutu. Kako to jednostavno nije točno, to je neistina i dijelom ja bih rekao i obmanjivanje javnosti. Dakle nitko iz Vlade nije javno niti podupro niti donio odluku da se gradi bilo kakva nuklearna centrala u Erdutu. Ono što jedino u ovom trenutku službeno postoji, to je naručena strategija od stručnih institucija, odnosno gdje su uključeni i naši najeminentniji znanstvenici i koji su unutar te strategije predlagali različite alternative, međutim o tome se nitko nije odredio niti postoji stav u smislu izgradnje nuklearne centrale u Erdutu. Strategija će biti na javnoj raspravi ponavljam ponovo, svi će se moći izjasniti o tome tko to bude želio, pa nemojmo danas otvarati ta pitanja. Na redu je gospođa zastupnica Marijana Petir u ime kluba HSS-a. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica tzv. ESPO konvencija usvojena je 1991. godine, a Hrvatski sabor potvrdio je konvenciju 96. godine, a na snagu je stupila 1997. godine, što znači da Hrvatska ima već dobro iskustvo u provođenju ove konvencije i u tom smislu moram pohvaliti i nadležne službe i službenike u Ministarstvu za zaštitu okoliša koji od početka ustvari skrbe o provođenju ove konvencije. Konvencija naravno sadržava obavezu stranaka oko pojedinačnih ili zajedničkih poduzimanja svih prikladnih i učinkovitih mjera za sprječavanje, sprječavanje, smanjenje i kontrolu značajnih negativnih utjecaja planiranih aktivnosti na okoliš preko državnih granica. Cilj prijedloga ovog zakona je omogućiti sudjelovanje zemalja koje nisu ujedno i stranke konvencije u procjeni utjecaja nekog zahvata na okoliš u ranoj fazi planiranja i njegove realizacije i mi u HSS-u podržavamo takve odredbe. No želimo također ovdje jasno upozoriti na probleme s kojima je Hrvatska suočena jer se često događa da naši susjedi ne poštuju ovu konvenciju bez obzira što su je ratificirali ili pak nisu ni pristupili konvenciji pa nas u svojim zahvatima u prostoru i u okolišu, a koje će imati prekogranični učinak niti ne obavještavaju. u HSS-u smo nekoliko godina izražavali suprotstavljanje, odnosno protivljenje gradnji hidroelektrane Novo Virje. No ako objektivno razgovaramo sigurno je da je Hrvatska poštivajući ESPO konvenciju razgovarala sa svojim susjedima, odnosno s našim susjedima Mađarima i da je istina da su Mađari uložili veto na izgradnju hidroelektrane Novo Virje, iako smo i mi sami imali kao država dovoljno argumenata da povučemo takav jedan prijedlog. Ono što je značajno iz ovog primjera, a i iz niza primjera koje ću navesti jest da Hrvatska doista poštuje ESPO konvenciju i da je ozbiljno provodi i da stoga nije čudno da Hrvatska očekuje da se i naši susjedi ponašaju u skladu sa takvim običajima, ali i sa pravima koja proizlaze iz ESPO konvencije. A Hrvatska je osim u ovom primjeru hidroelektrane Novo Virje primjenjivala ESPO konvenciju u mnogim drugim značajnim projektima. Kada je riječ o Kamenolomu „Plovanija“ u Bujama primijenila je ESPO konvenciju prema Sloveniji. Autocesta granica Mađarske-Beli Manastir-Osijek granica sa Bosnom i Hercegovinom primijenila je ESPO konvenciju prema Mađarskoj. Državna cesta Rijeka-Rupa primijenili smo konvenciju prema Sloveniji. Plinsko polje Marica i Katarina s pripadajućim plinovodima, tada smo razgovarali sa Italijom. Plinsko polje Ivana A sa pripadajućim plinovodima, opet smo razgovarali sa Italijom. Državna cesta Dragonja-Buje razgovarali smo sa Slovenijom. Nasip za obranu od velikih voda Varaždin-Svibovec-Družbinec, razgovarali smo sa Slovenijom. druge pak strane Slovenija gradi hidroelektrane na Savi bez da konzultira Hrvatsku, a sasvim je jasno da takvi zahvati imaju direktan utjecaj na Hrvatsku posebno na Zagreb, posebno na Sisačko-moslavačku županiju a posebno ako ne daj Bože dođe do poplava na Lonjsko Polje. Nedavna tragedija koja se dogodila prilikom raftinga na Savi, na još nedovršenoj brani hidroelektrane Blanca, blizu Krškog u Sloveniji, u kojoj se smrtno stradalo 13 osoba, otvorila je pitanje kako je moguće da takva hidroelektrana bude izgrađena na granici sa Hrvatskom, a da Hrvatska uopće nije bila uključena u proces procjene prekograničnog utjecaja na okoliš, bez obzira što su obje države članice ESPO konvencije. U silnim raspravama koje počesto vodimo sa našim susjedima Slovencija oko Piranskog zaljeva, čini se kao da je rijeka Sava ostala u drugom planu, pa nema velikog interesa za to što Slovenci grade hidroelektrane i što se i ovog trenutka priprema urbanistička dokumentacija za gradnju još dvije nove hidroelektrane Brežice i Mokrice, dvije posljednje u nizu protočnih elektrana na rijeci Savi prema granici sa Hrvatskom. Da li je netko uopće predvidio kako će građevinski radovi koji su planirani zbog budućih hidroelektrana odraziti se primjerice na nuklearku Krško i sigurnost od poplava u nižem toku Save, tj. u Hrvatskoj. Slovenci bi trebali svakako uskladiti svoje planove s nama te se pobrinuti za cestovnu, željezničku, turističku infrastrukturu u slivu Save. Ako to nisu učinili, krajnji je trenutak da se Hrvatska kao stranka ESPO konvencije sama zainteresira i zatraži i zatraži uključivanje u proces procjene prekograničnog utjecaja na okoliš kao što smo to učinili kad je primjerice bio aktualan slučaj sa nuklearnom elektranom u Mađarskoj za koju nas Mađarska nije obavijestila, ali se preko nevladinih udruga iz Austrije za to saznalo i tad je Hrvatska intervenirala. Kad smo već kod rijeke Save svakako treba spomenuti i pitanje rafinerije u Bosanskom brodu koja sve više opterećuje rijeku Savu, ali i koja predstavlja ozbiljan problem za kakvoću zraka i za stanovništvo u Brodsko-posavskoj županiji i smatram da to treba hitno riješiti. Jedan od spornih projekata već spominjanih je svakako i projekt gornji horizonti iza kojeg stoji Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska koja nije potpisnica ESPO konvencije, pa sukladno tome nisu ni obavezni uključiti Hrvatsku u prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš, ali u svakom slučaju, kroz ovu bilateralnu suradnju koja se odvija između hrvatskih voda i službi u Bosni i Hercegovini mislim da se trebaju i druga ministarstva aktivnije uključiti jer je riječ o projektu koji je mamutski projekt gradnje energetskih projekata, akumulacije sustava tunela kojim bi se voda iz sliva Neretve predvodile u sliv rijeke Tribišnjice. Prevođenje vode iz Neretve izazvat će strašne ekološke posljedice u donjem toku Neretve, a jug Hrvatske i dobar dio Hercegovine mogao bi ostati bez pitke vode. Osnova projekta je da se podzemne vode koje teku preko tri rijeke u Neretvu pa u more prevode u akumulaciju …/Govornica se ne razumije./… i još dvije akumulacije koje bi se trebale naknadno sagraditi. Posljedica ovog projekta, njegove provedbe su nestanak rezervata Hutovo blato, uništenje Neretve koja je žila kucavica cijelog tog kraja, presušivanje nekoliko manjih rijeka i pretvaranje opuzenskog i čapljinskog kraja u pustinju. Zato bi bilo izuzetno važno kroz bilateralnu suradnju koju Hrvatska razvija sa svojim susjedima, pomoći im da što prije potpišu i ratificiraju ESPO konvenciju jer je ona važna ne samo zbog njih samih, već i zbog nas. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče Sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. gospodine predsjedniče drago da vi predsjedate tijekom ove točke, ali žao mi je da nema ovdje i gospođe ministrice iz razloga jer ću govoriti upravo o našoj ulozi, ulozi Vlade glede ove i sličnih konvencija. Naime, odmah ću reći HNS nema ništa protiv, ni jedne riječi, ni jednog slova glede ovog zakona i mi ćemo ga podržati, ali imamo jako puno protiv načina na koji Republika Hrvatska i njena Vlada i ovaj Sabor koriste ovu i slične konvencije u zaštiti interesa Republike Hrvatske. I o tome bih. Zahvaljujem se kolegici Petir koja je upravo načela i dio te teme. Ja međutim neću govoriti o našim susjedima i njihovim propustima, već o nama i našim propustima. Ja sam bezbroj puta gospodinu Matušiću kao šefu našeg izaslanstva u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe rekao da bi bilo jako dobro da se ponekad nađemo i sa drugim izaslanstvima, da koordiniramo naše nastupe. Ja smatram, duboko sam uvjeren u to, da kad prijeđemo granice naše države tad više nismo ni narodnjaci, ni HDZ-ovci, ni SDP-ovci, već imamo jedan jedini zajednički interes da zaštitimo jasno interese ove države i u to sam duboko uvjeren da trebamo raditi i mislim da možemo raditi puno bolje. Ja ću navesti neke primjere, neću govoriti o ljudima, jer nije to važno da li je to ova ili ona Vlada, ovaj ili onaj ministar, ovaj ili onaj predstavnik hrvatske Vlade, ali da možemo i trebamo bolje trebamo. Bio sam prije otprilike dvije godine na jednoj konferenciji u jednom gradiću kraj Venecije i raspravljalo se o zaštiti Jadrana. U organizaciji parlamentarne skupštine Vijeća Europe Odbor za zaštitu okoliša imao je upravo tamo svoj sastanak i ja sam bio nazočan tom sastanku. Bili su pozvani i predstavnici vlada svih zemalja jadranskog bazena i došao je i predstavnik hrvatske Vlade. Talijani su došli u izuzetno jakom sastavu, Slovenci također, ministar, državni tajnik za zaštitu okoliša, došli su predstavnici velikih nevladinih organizacija, posebno Talijani su tu bili brojni, došli su predstavnici svih njihovih izaslanstava i u UN-u, u EU, u Vijeće Europe i možete zamisliti kako su oni orkestrirano, vrlo koordinirano govorili protiv svega što se događa, ali na istočnoj obali Jadrana. razumije./… zaljev, uzgajalište tuna, zagađenje otpadnim vodama i sve moguće. Ni jednu riječ o tome kako rijeka Po zagađuje Jadran, ni jednu riječ o kontaminaciji zraka sa područja sjeverne Italije, itd., itd. Međutim, što se dogodilo na toj konferenciji. Došao je predstavnik Vlade sa unaprijed pripremljenim govorom i pročitao ga je na jednom dosta skromnom engleskom jeziku. Poslijepodne je bila tiskovna konferencija. Predstavnik Vlade nije došao, nije bilo prevoditelja. Slovenski ministar, slovenski državni tajnik, zašto … /Govornik se ne razumije./ … savršenom Engleskom jeziku odgovarali na pitanja i štitili jasno svoje interese. To nije bilo dobro. A argumenti su svi kolegice i kolege na našoj strani, na našoj strani. Umjesto da smo mi senzibilizirali nevladine organizacije, umjesto da smo mi jasno uspjeli medije privoljeti, pa i talijanske. Naši su argumenti toliko jaki da nema razloga da ih ne okupimo jednom godišnje, dva puta godišnje i da s njima ne razgovaramo. Međunarodne organizacije evo temelj terenski akcijski plan. Talijani su kao veliki uspjeh predstavili ono što su oni uspjeli ugurati u taj akcijski plan, a to je da sve države na području Mediterana moraju smanjiti kontaminaciju mora za 50% kroz 10 godina. Dakle, Talijani sa nekakvih 80 jedinica na 40 jedinica, Hrvati sa 20 jedinica na 10 jedinica, Albanci sa 4 jedince na 2 jedinice, a recimo da je granica oštećenja mora, flore i faune 20. Talijani će još uvijek biti dva puta iznad granice i i debelo oštećivati jasno i ugrožavati okoliš, ali nema reakcije, nema promptnih jasno intervencija. Ja moram priznati da sam na tom sastanku bio vrlo zločest drugi dan, ja sam se javio moja intervencija je išla na to da sam pomalo ismijavao kolege iz Italije. Najprije sam ih upozorio da bi bilo dobro najprije očistiti pred svojim dvorištem, da kontaminacija i kisele kiše koje padaju u našem Gorskom Kotaru uništavaju naše šume ne dolaze iz Crne Gore sa južnim vjetrovima, već iz nekog drugog kraja. Isto tako kada se radi o kontaminaciji mora Hrvatska je bez obzira koliko imamo sklona sredstava u jedinicama lokalne i regionalne samouprave imamo pročišćivače i u Puli, i Opatiji i u Rijeci i svugdje smo ih ugradili, trudili smo se. To se ne priznaje, ali prešućuju jasno ono što oni čine, da u trofizaciji Jadrana svaka satelitska snimka će pokazati da je već 40% Jadrana srećom na drugoj strani potpuno uništena biološki, ali mi šutimo. Ne koristimo medije, ne koristimo vladine organizacije kao sredstvo da mi tu bitku dobijemo. Zato je moj apel kolegice i kolege stvarno pokušajmo ubuduće bolje koordinirati naše nastupe. I kolege u Vijeću Europe i u OESS-u, i NATO-u i u svim organizacijama gdje smo zastupljeni mi kao parlamentarci, a molim isto tako i predstavnike Vlade, da ja sam po jednoj drugoj liniji bio barem 15 puta sa istom osobom predstavnikom Vlade u 15 sastanaka ta osoba nikada otvorila usta nije na toj sjednici, nikada. Ja smatram ako dobije dnevnicu, da imam i obavezu se pripremiti i govoriti. Na žalost govorim ono što ja smatram da je potrebno. Bilo bi vjerojatno još bolje i kvalitetnije kada bi zajedno osmislili naše nastupe da se nešto ne propusti. Da ja ne govorim jedno, neko drugi nešto sasvim drugo, na drugoj sjednici. Evo dakle, to je naš veliki prigovor vezan uz način korištenja ove i sličnih konvencija u zaštiti interesa Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Dino Kozlevac u ovoj pojedinačnoj raspravi. Izvolite.

Evo doista smatram da je doista ova točka dnevnog reda, a rekao bih i nastavno i sve ono što je otvoreno danas u ovoj raspravi, nešto što je jako važno, nešto što zahtjeva pozornost ne samo saborskih zastupnika i Vlade, nego općenito hrvatske javnosti i zbog toga ću nekoliko riječi dati i svoj prilog ovoj raspravi. Naime, i gospođa Holy, i gospođa Petir, i gospodin Dorić oni su iznijeli niz primjera gdje smo zapravo zainteresirani i da nema dovoljno ni koordinacije, ni korištenja međunarodnih konvencija i drugih zakonskih akata koji sami donosimo kao bi osigurali na jedan učinkovit način zaštitu naših rekao bih puno značenje tih riječi nacionalnih interesa. Naime, gospodin Matušić je spominjao da smo i ranije govorili recimo više, manje na nekim konferencijama i kontaktima u razgovorima sa našim kolegama iz drugih susjednih zemalja. Pitanje Gornjih horizonata tj. lijevi pritok Neretve koji već decenijima su problem. Dakle, problem je nastao sedemdsetih kada je došlo do preusmjeravanja pritoka lijeve strane Neretve, dakle lijeve obale Neretve prema akumulaciji "Trebišnjica" i korištenja hidroenergetskog sustava "Trebišnjica". Što je to značilo? To je značilo slabljenje dotoka slatke vode. Dakle, promjena uopće iz slijeva u drugi. Prebacivanje ogromnih količina vode tako da hranjenje tih izvora na lijevom zaobalju je strahovito smanjena. Što je to značilo? To je značilo da sve ona naša vladanja milijardama i milijardama prije dinara i kuna sada u melioracije dovodimo u pitanje zbog prodora slane vode prema uzvodno uz Neretvu, jer potisak slatke vode sprječava slanu vodu da prodire u kanale itd. da ponovno ne dolazi do do zaslanjivanja i vraćanja soli putem kapilarnog uzgona u gornje horizonte obradivog zemljišta, gdje smo uložili ogromne milijarde za melioraciju. To znači da je u opasnosti cijela Neretvanska dolina, pa kada sam spomenuo u Sarajevu sa trojicom članova predsjedništva taj problem, onda nitko nije reagirao dok nisam rekao da je slana voda došla do Čapljine. E onda kad je došla do Čapljine onda je kao sad je to problem. A što je prije bila do Metkovića to nije problem I naravno Bosna i Hercegovina nije potpisnica ove konvencije i šta ja znam nekih, ne znam baš točno čega je, čega nije ali nije, uglavnom jer sva naša upozorenja

Nitko ne traži ili uopće se ne obazire na to kakve će posljedice nizvodno biti ako se dolazi do nekih zahvata. To su samo onako formalistički možda obavijesti a rade se svoji vlastiti … /Govornik sa mogućnošću da nas se u tom smislu ugrozi ne samo kroz hidro sustav nego što je gospodin Dorić govorio znamo odakle dolaze ove kisele kiše? Po Gorskom Kotaru. Ne dolaze iz Albanije. Niti iz Crne Gore. Nego dolaze iz jugozapada odakle su dolazile uvijek. Prema tome mislim da ova, ja sad mogu navoditi nekoliko primjera. Nema svrhe. Načelno bih želio reći. Ovo su stvari koje traže duboko najprije poznavanje situacije i posljedica koje mogu izazvati. I drugo, da se mi oboružamo ne samo znanjem o ovim recimo izvorima energije, o mogućnosti eksploatacije hidro sustava, rijeka i tako dalje nego da vidimo kakve to posljedice ima za budućnost našu. Jer ako govorimo o energetskoj strategiji sada to određujemo 20 godina unaprijed što ćemo učiniti. Znači određujemo sudbinu zapravo naše djece i unučadi. To traži kompletnu i javnu raspravu o svim aspektima i svim mogućnostima koje možemo koristiti. I sunčana energija i vjetar i ugljen i plin i nafta i nuklearna energija. Dakle sve treba staviti na stol. Sve treba staviti na stol, po tomu se dobro promisliti i konačno donijeti ovaj, što uvažavam kao upozorenje svih kolega moramo koristiti naša prava koja imamo u pogledu toga što ostali rade. Kako će se i oni određivati na naše usmjerenje i politiku izgradnje pojedinih energetskih kapaciteta tako i mi imamo pravo postaviti pitanje kako će njihove instalacije, kako će njihovi potencijali biti korišteni i koliko će to imati odraz na Hrvatsku. Hrvatska je jedno geografsko područje rastegnuto i po nekakvim kako bih rekao i produženo i produljeno, ima itekako je izložena tim mogućnostima da nekorektno kao što je to bilo usmjeravanje lijevih pritoka Neretve u jedan drugi sustav dovodi u pitanje cijelu jednu, jednu budućnost jednog kraja. I ne samo Hrvatske nego kao što sam rekao i uzvodno gore još od granice i tako dalje. Dakle ta sinhronizacija, ta dobro međusobno upoznavanje sigurno može biti donekle brana i ako ne jedina da nam se ne događaju iznenađenja koja mogu u budućnosti možda biti i daleko sa drastičnijim i gorim posljedicama nego što to danas možemo predvidjeti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Nikola Ružinski. Izvolite.

ne treba posebno razgovarati. To je tehnički amandman. Ja vam se prije svega zahvaljujem na podršci koju ste dali donošenju ovog zakona i značaju koji dajete tom jednom prekograničnom utjecaju sustava na zaštitu okoliša Republike Hrvatske. Jasno je da ova konvencija koju mi smo potpisali, ovo su samo amandmani koji omogućuju zemljama veći utjecaj nego što su ga imali do sada u tom prekograničnom suradnji ili utjecaju. Mi isto tako imamo obaveze i imamo i imamo prava prema ovoj konvenciji. Sve ovo što je uvaženi zastupnik HDSSB-a nabrojio uglavnom su naši, naša postrojenja kojima bi mi zapravo trebali obavijestiti susjedne zemlje, ali budući da je konvencija vezana uz planove i programe uz projekte koji se razvijaju to nije sada naša obveza. Ali je jasno sve ono što ćemo sagraditi i graditi morat ćemo obavijestiti naše susjedne države. Ono što bih htio uvaženoj zastupnici Mireli Holy odgovoriti mi ćemo zaista ozbiljno shvatiti ovo i mi to ozbiljno shvaćamo. Mi ozbiljno radimo. Bilo je dosta govora o nizu projekata u kojima je Hrvatska sudjelovala ili nije. Ja vam moram reći da recimo primjer LNG-a kad se spominjao naš LNG koji ćemo graditi sada Republika Italija ima u planu dva LNG terminala u Tršćanskom zaljevu «off short» terminali. Oni su nas uredno obavijestili o svojim planovima. Osnovano je zajedničko povjerenstvo i naši predstavnici sudjeluju u procjeni utjecaja na okoliš. Mi smo dobili sve dokumentaciju. Isto tako moram vas obavijestiti da smo mi u postupku suradnje sa slovenskom stranom oko izgradnje hidrocentrale na rijeci Savi. I već dosta dugo sa svim podacima dali smo niz primjedbi. Na dosta primjedbi su oni i odgovorili i dali smo svoje uvjete pod kojim uvjetima se to može raditi. Ja ću vam rado dati te naše primjedbe na, na uvid. Dakle nije stvar da su, da Slovenci rade bez našeg sudjelovanja. Jest da je problem taj da jednog dana kad netko sagradi bilo kakovu hidrocentralu i napravi branu na nekoj rijeci onda dalji tok te rijeke dolazi u pitanje. Mi imamo velikih problema na Dravi, na rijeci Dravi i zato ovaj naš, naša suradnja ili spor sa mađarskom stranom protivljenju te Virje 2

Što se tiče rijeke Save isto tako su i naši, naši predviđanja da će se raditi hidroelektrana Podsused koja bi trebala biti u tom nizu. Da li ćemo i kad ćemo graditi to ne znamo, ali da Slovenci grade činjenica je i oni su se obvezali držati onog, onih naših uvjeta koji bi trebali omogućiti siguran rad, siguran tok rijeke Save u donjem dijelu. Uvaženi zastupnik Dorić ono što ste vi govorili je i nije možda predmet ove, ove konvencije ali je činjenica da mi surađujemo ili nastojimo surađivati kroz, i kroz Mediteranski akcijski plan i kroz trilateralnu komisiju sa talijanskom stranom. Ja ne znam na čemu ste, gdje ste vi bili prisutni. Ja nisam bio ni na jednom od ovih vaših 15 sastanaka, niti sam bio onom prilikom kad je netko nešto samo pročitao. Ali da je to ozbiljna stvar zaštita Jadrana i da se mi trudimo, izuzetno se trudimo poboljšati situaciju na Jadranu govori i ovaj jadranski projekt koji mi gradimo, naš uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Na žalost, ovi uređaji koje ste vi spomenuli su samo prvi stupanj. Moramo ih dograditi, ali evo upravo se dograđuje. I mi ćemo dati sve što se od sebe i sva naša dosadašnja istraživanja pokazuju da ugroženost Jadranskog govorim samo recimo o ovom najnovijem izvještaju o kvaliteti plaža pokazuju da Jadran nije toliko ugrožen našom aktivnošću, nego da je upravo ugrožen rijekom Po koja donosi i uzrokuje i cvjetanje mora i sve ono što je. Jasno, gospodine predsjedniče zahvaljujem na doprinosu vašem. Vi ste to i prilikom donošenja Zakona o zaštiti okoliša kad smo se isto tako osvrnuli na ovaj značaj suradnje s Bosnom i Hercegovinom. Ono što vam ne mogu reći da surađujemo od svih ovih primjera koje ste dali to je Rafinerija Bosanski Brod. Mi smo uputili dopis Ministarstvu zaštite okoliša Republike Srpske, pokušali smo i preko Federacije i sad smo zadnje uputili dopis Ministarstvu vanjske trgovine koje zapravo zastupa Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim na međunarodnim sjednicama u pogledu zaštite okoliša kroz jednog svog državnog tajnika. Dakle, na razini Republike Bosne i Hercegovine ne postoji Ministarstvo zaštite okoliša, a sa Republikom Srpskom nismo uspjeli doći do toga da bi oni bili voljni nama dati bilo kakve podatke o zahvatima koji se rade u Rafineriji Bosanski Brod. To pokušavamo saznati iz drugih stvari i trudimo i trudit ćemo se i sigurno ćemo uspjeti dobiti podatke i utjecati na to. Sve ove, sve druge stvari koje ste spomenuli spomenuli smo više-manje uključeni. Isto tako smo uključeni i u ono kad nas susjedne države traže. Dakle, ESPO konvencija se u Hrvatskoj primjenjuje u visokom stupnju. I sa Mađarima smo oko nuklearke i sve sve ono je bilo suradnje i nadam se da će i ova ratifikacija ovoga dokumenta doprinijeti tog da će ga prihvatiti još više zemalja pogotovo ima jedan posebni dogovor što je ove godine smo imali sastanak u Sofiji gdje na žalost Bosanci nisu potpisali, ali će potpisati taj, složili su se s tim dokumentom da će ga potpisati, pa ćemo imati sa ovim susjednim zemljama koje nisu članice ESPO konvencije potpisan ugovor upravo na bazi ovih amandmana koji su doneseni u Cavtatu i Sofiji. Evo, još jedanput hvala